Прошу передати слово моєму колезі Михайлові Бондарю. Дякую. Бондар Михайло, "Європейська солідарність". Шановні колеги, ще у восьмому скликанні також пропонувався цей законопроект, дійсно дуже потрібний. Першочергово це реалізація сільськогосподарської продукції, в першу чергу та, яка вже не є така, що можна, наприклад, реалізовуватися на ринку, тобто десь спріла в портах, наприклад: або меляса, або зерно, або ще якась інша. Це дасть можливість у тому числі запустити наші спиртові заводи, на основі яких буде вироблятися біопаливо. Це надходження в місцеві бюджети, це робочі місця. Але є в тому числі і дуже багато зауважень Тобто першочергово, якщо впроваджувати цей закон, він не має бути примусовим. Тобто для цього має бути на заправних станціях вибір для тих, хто користується тобто він має право вибирати: або заправляти автомобіль з добавками біопалива, або ж без нього. Тому що, на жаль, на даний час ще не всі автомобілі, не всі мотори прилаштовані до такого палива. Тому, я думаю, до другого читання з поправками можна буде суттєво врегулювати це питання і, я думаю, вийде тоді якісний закон. Дякую. Дякую. сьогодні ми розглядаємо один із дуже складних законопроектів. Я не буду оминати складні питання, які ми тут сьогодні порушуємо. Давайте подумаємо, про що він. Ми говоримо, що сьогодні Україна планує ввести обов'язкову квоту, мінімум 5 відсотків, для того, щоб у нашому паливі з'явилася добавка, яка виробляється із біоетанолу. Добре це чи погано? У мене для вас 2 новини. Одна – погана, друга – хороша. Погана у тому, що Україна є і лишається, і, на жаль, найближчий час буде енергозалежною від постачань нафти із найближчих найближчих країн, які не є до нас, не всі є дружніми. Це погана новина. А хороша у тому, що ми можемо сьогодні зробити щось для того, щоб здобути принаймні 5 відсотків незалежності. Хто у нас сьогодні виробляє біоетанол? Це 1 олігарх, 2 олігарха, 3 олігарха? Ні. Потенціал виробітку біоетанолу сьогодні у кожній, кожній області. Всі області України сьогодні насичені аграрним виробництвом, відходи якого і основна продукція якого може сьогодні цілком спокійно вироблятися, перероблятися на біоетанол, як це роблять в Бразилії, як це роблять сьогодні в Польщі, Польщі, яка поруч з нами, а ми тим часом є сировинним придатком. Україна, про яку мрію я, є енергонезалежною і такі маленькі кроки сьогодні дозволяють нам з вами змінити історію цієї країни більше ніж будь-які декларативні заходи. Фракція "Батьківщина" буде підтримувати у першому читанні. Ми підготуємо достойні правки до другого читання. Дякую. Доброго дня, шановні друзі, шановні колеги! Знаєте цей законопроект не тільки про екологію, не тільки про енергозалежність і не тільки про аграріїв. Ми ж розуміємо, і ми бачимо, і ми вміємо читати, що в цьому законопроекті йдеться про визначення обов'язкової, наголошую на слові "обов'язкової", частки вмісту біопалива в обсягах автомобільних бензинів. Я вам нагадаю передісторію, що в 2012 році тодішній парламент схвалив закон з ідентичними цифрами обов'язкового використання обсягу надбавки біокомпонентів до палива. І тоді цю норму пролобіювали, ми пам'ятаємо хто, Едуард Ставицький, тодішній міністр агрополітики Микола Присяжнюк. Компанія "БРСМ", яку в той час зв'язували з Ставицьким, тоді налагодила на умовах держаного приватного партнерства виробництво біоетанолу на майданчиках державних спиртозаводів, що входили в "Укрспирт". У 2015 році цю норму закону було відмінено, вірніше замінено на іншу. І тоді фактично було визнано, ну, такий прямий лобізм окремих олігархів і шкідливість цієї обставини. Ми розуміємо, що лобісти даного питання посилаються на міжнародний досвід використання альтернативного палива, зокрема, на європейський досвід. Проте всі країни, друзі, всі країни члени ЄС гарантують збереження постачання традиційних нафтопродуктів для неадаптованих транспортних засобів. Тобто вимогою щодо обов'язкової норми та ще і під загрозою штрафу в Європейському Союзі немає, а ми цю норму вводимо. Крім цього, я звертаю увагу на наступне. Ще один проблемний момент – це пов'язаний з веденням норми обов'язкового додавання, за словами учасників ринку експертів, це неготовність до нього українських двигунів двигунів і автомобілістів. Фактично альтернативне паливо не годиться для використання старими автомобілями, які сьогодні превалюють в Україні. З огляду на ці обставини я вважаю, що цей законопроект потребує доопрацювання. Дякую. Дякую. Скорик Микола Леонідович. І після цього два виступи з мотивів і переходимо до голосування. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. 12:41:48 СКОРИК М.Л. Шановна президія! Шановні колеги! Шановні громадяни України! Що стосується цього законопроекту (3356), то при всій повазі до розробників цього законопроекту з різних фракцій, я б запропонував колегам поки що утриматися від його прийняття. Аргументи, які наводять розробники законопроекту стосовно того, що начебто це допоможе нашій екології, начебто це, дійсно, дасть поштовх для розвитку нашої переробної промисловості, це, ну, м'яко кажучи, це неправда. Є досить багато проблем з точки зору обігу і вирощування таких культур, як рапс та соняшник в Україні. Ми вважаємо, що це може призвести до виснаження українських чорноземів. В законопроекті є дуже багато контраверсійних норм, технічних норм, які в нього закладені. Тому "Опозиційна платформ – За життя" пропонує колегам утриматися від даного законопроекту. На цьому тижні буде розглядатися Програма уряду. І мені дуже хотілося б, щоб уряд в цій програмі висвітлив питання розвитку нашої аграрної сфери. Тому що ті зміни клімату, які ми бачимо протягом останніх декількох років, вони завдали досить серйозного удару по нашому сільському господарству. І наші фермери несуть страшенні збитки від того, що відбувається на сьогоднішній день на українських землях, в тому числі землях, в тому числі не тільки завдяки недолугій політиці нашої влади, а в тому числі і завдяки клімату. І мають бути відповідні заходи з боку уряду щодо відновлення системи меліорації, зрошення наших земель. У цьому разі, дійсно, якщо ми будемо комплексно підходити до цих питань, ми будемо розуміти, що у нас є нормальний обіг культур, які ми вирощуємо. Тоді можна буде це питання розглядати. Поки що знову ж таки пропоную утриматися від прийняття цього законопроекту. Вінтоняк Олена Василівна з мотивів. Після цього Люшняк. І переходимо до голосування. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Доброго дня, колеги! Хочу сказати вам про те, що проект закону, зазначений проект закону спрямований на імплементацію положень Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС від 23 квітня 2009 року про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел в частині забезпечення Україною виконання міжнародних зобов'язань щодо частки енергії з відновлювальних джерел. При цьому у валовому кінцевому обсязі споживання енергії на транспорті має бути не менше 10 відсотків. Впровадження цього законопроекту також виводить на якісно новий рівень енерго та ресурсозберігаючих технологій. Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом розглянув даний проект закону на засіданні 3 червня і вирішив, що проект закону за своєю метою не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України. Однак потребує доопрацювання виключно в сфері... щодо визначень технічних там... Шановні колеги народні депутати, цей документ дуже важливий з багатьох причин. По-перше, його прийняття допоможе збільшити завантаженість підприємств виробників рідкого біопалива, що сприятиме залученню інвестицій в цю галузь, що відповідно буде збільшення робочих місць. Думаю, в умовах карантину і в кількості втрачених робочих місць нашими громадянами такі ініціативи мають прийматися парламентом першочергово. По-друге, цей законопроект спрямований на імплементацію положень Директиви Європейського парламенту та Ради ЄС. Що конкретно пропонується? Де-факто в ньому створюється нормативна база для розвитку сфери виробництва обігу та використання рідкого біопалива в транспорті. По-третє, наша країна перетворюється з великого імпортера нафтопродуктів в імпортозаміщення, де є збереження наших автодоріг, збереження нашої енергонезалежності. Тому депутатська група "Довіра" буде активно підтримувати цей законопроект, а також буде приймати до другого читання з правками. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, підготуйтесь до голосування, будь ласка. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту (реєстраційний номер 3356).

Готові голосувати? Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Всі готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-196 Рішення не прийнято. Шановні колеги, будь ласка, підготуйтесь до голосування. Готові голосувати? Ставлю на голосування пропозицію про направлення до комітету для підготовки на повторне перше читання проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язкового використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту (реєстраційний номер 3356).

Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-246 Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, хвилинку уваги. 12 червня 2020 року Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Маслова Дениса Вячеславовича, включено до виборчого списку політичної партії "Слуга народу". Відповідно до статі 79 Конституції України перед вступом на посаду народний депутат України складає присягу перед Верховною Радою України. Для складання присяги на трибуну запрошується народний депутат України Маслов Денис Вячеславович.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

про благо Вітчизни і добробут Українського народу. Зобов'язуюсь додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Ставлю свій особистий підпис. Дякую. Дякую. Шановні колеги, переходимо до наступного питання порядку денного. Вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо удосконалення окремих питань проходження громадянами України військової служби. Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

Слово для доповіді надається члену Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Здебському Юрію Вікторовичу. Чотири хвилини дайте і від комітету, і від авторів. Шановний Голово Верховної Ради! Шановні народні депутати! Шановні українці! Шановний наші військовослужбовці! Пропоную вашій увазі розглянути проект Закону України про внесення змін до статті 20 та статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо удосконалення окремих питань проходження громадянами України військової служби (реєстраційний номер 2592). Метою розробленого законопроекту є надання можливості військовослужбовцям Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України визначених непридатними за станом здоров'я до військової служби, продовжувати проходження військової служби. А також надання можливості бути прийнятими на військову службу особам звільненим з військової служби, які не досягли граничного віку перебуваючи на військовій службі і визнані військово-лікарською комісією непридатними до військової служби за станом здоров'я, за наслідками захворювань, поранень. А саме, це: травми, контузії, каліцтва одержані під час виконання обов'язків військової служби. Крім, зазначаю, розумових, сенсорних, психологічних вад, розладів психіки та інших визначених чинним законодавством України. якість та мотивація до військової служби таких військовослужбовців, не зважаючи на їх фізичний стан, можуть бути реалізовані на військових посадах військових частинах, які не потребують надмірного фізичного впливу. Це практично штабні підрозділи та підрозділи забезпечення. Запропоноване можливе шляхом виключення Державної прикордонної служби та Служби безпеки України з переліку військових формувань у яких не можуть проходити військову службу вищезазначені громадяни України. Шановні народні депутати! Це практично технічний законопроект. Дана норма закону вже діє з 2018 року. І нею користуються військовослужбовці Міністерства оборони і Національної гвардії України. Принципові зауваження до даного законопроекту із Головного науково-експертного управління, Комітету з питань антикорупційної політики та бюджетного комітету практично зауваження відсутні. І тому профільний Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній Раді України, за результатами розгляду законопроекту у першому читанні, прийняти його за основу та в цілому. Шановні народні депутати, прошу підтримати даний законопроект. І від нашої категорії військовослужбовців, які є поранені, які були звільнені і хочуть обратно призиватися на службу, завчасно їм хочу сказати дякую. Дякую за увагу. Дякую. Вельмишановні колеги, є необхідність обговорити цей законопроект? Є необхідність обговорити? Я бачу, є, так. Давайте запишемося тоді, хто хоче записатися, пройдемо цю процедуру: два – за, два – проти. Будь ласка, прошу записатися.

Шановні колеги, ці зміни стосуються тих військовослужбовців, як вже було зазначено, які під час проходження служби одержали поранення чи захворювання, яке призвело до їх часткової втрати працездатності. При цьому вони мають змогу виконувати завдання, які не потребують надмірних фізичних навантажень, це дуже важливо, як для соціального забезпечення військовослужбовців, які зазнали таких погіршень здоров'я під час служби, так і збереження їх досвіду та знань, на одержання яких держава вже витратила значні ресурси. Хочу зауважити, що законопроект не стосується осіб, які зазнали розумових, сенсорних, психологічних вад, розладів психіки чи поведінки, а лише тих осіб, які спроможні виконувати службові завдання без значних фізичних навантажень. Перелік посад, які можуть обіймати такі особи, визначають керівники відповідних органів. Законопроект отримав позитивні висновки ГНЕУ та комітетів Верховної Ради України. Прошу підтримати та прийняти проект в цілому. Дякую за увагу.

До вашої уваги важливий законопроект, спрямований на соціальний захист військовослужбовців Державної прикордонної служби та Служби безпеки України, які несуть службу в умовах бойових дій. Аналогічна норма вже діє та розповсюджується на військовослужбовців Міністерства оборони України, Національної гвардії України, і ми не повинні розділяти військовослужбовців за родами військ. Отримавши незначні вади, дана категорія військовослужбовців повинна знати та розуміти, що держава та його військове відомство турбується про нього, не залишає його без належної уваги, залишає його в строю, як військовослужбовця, який має бойовий досвід, є патріотом та готовий надалі виконувати свій військовий обов'язок і передавати свій бойовий дух новому поколінню. Шановні колеги, прошу вас підтримати даний законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, народний депутат Забродський, партія "Європейська солідарність". Михайло Забродський, будь ласка.

Шановні колеги, я дуже здивований взагалі тим, що законопроект потребує будь-якого обговорення. Ви знаєте, що військовий конфлікт взагалі, і військовий конфлікт на сході нашої держави, – це така в тому числі, і, стимулююча річ, яка вдосконалює певні речі державного устрою законодавства, зокрема. І вже майже два роки в Збройних Силах України працює досить такий ефективний механізм, який був запроваджений попереднім складом Верховної Ради стосовно того, що військовослужбовці, які отримали відповідно каліцтво, або будь-які вади під час виконання бойових завдань, або службових обов'язків могли продовжувати службу. На сьогоднішній день у Збройних Силах України близько 60 посад, на яких передбачено проходження служби цією категорією військовослужбовців, і визначено близько 500 військових частин, закладів і установ, в яких можуть проходити службу військовослужбовці даної категорії. Всі ми знаємо, що життя воно у нас сповнено не очікуваних речей, і всі ми знаємо, як важко опинитися за бортом подій, або бути штучно відсунутим від справи, якій присвятив або все життя, або значну його частину. Повторюю, цей механізм досить таки ефективно діє в Збройних Силах України і дозволяє зберігати в активному житті і зберігати, по-військовому говорячи, в обоймі тих фахівців, які за станом здоров'я і за власним бажанням бажають продовжувати службу. А ви знаєте, що реалізовуватися людина може перш за все і найбільш ефективно саме в тій справі, в якій він займався попередньо. Якимось чином, як результат недосконалості, поза цим процесом весь цей час залишалась Державна прикордонна служба і Служба безпеки України. В двох цих силових відомствах втратити життя і здоров'я відповідно імовірність ні чим не менша, ніж в Збройних Силах України. Тому пропоную і закликаю підтримати законопроект, який усуває цю певною часткою соціальну несправедливість. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, народний депутат Бондар Віктор Васильович, депутатська група партії "За майбутнє".

Ми переконані, що даний законопроект – це шана і повага до тих військовослужбовців, які сьогодні з тих чи інших обставин не придатні до військової служби за станом здоров'я, через поранення в силу їхньої активної діяльності в зоні бойових дій

Шановні колеги, Арешонков – бачу. Хто ще? Зараз виступ з мотивів Арешонкова Володимира Юрійовича після цього переходимо до голосування. Запросіть народних депутатів до зали. Арешонков Володимир Юрійович. як в цілому громадян, так і окремих категорій. В даному випадку іде мова про військовослужбовців тих, хто звільнений в запас внаслідок або професійних захворювань, або поранення, контузію і таке інше, має і досвід, і бажання присвятити себе служінню рідній країні в певних правоохоронних органах. Тому ми будемо підтримувати даний законопроект, і депутатська група "Довіра" закликає проголосувати всіх за нього в цілому. Дякую.

Ставлю на голосування пропозицію… Шановні колеги, одразу питання. Комітет рекомендує прийняти за основу, після цього – в цілому. Немає заперечень? Нормально. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо удосконалення окремих питань проходження громадянами України військової служби (реєстраційний номер 2593). Готові голосувати? Готові? Прошу підтримати та проголосувати.

Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо удосконалення окремих питань проходження громадянами України військової служби. Прошу підтримати та проголосувати. За-310 Рішення прийнято. Дякую. Закон прийнятий в цілому. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про протимінну діяльність в Україні". Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-244 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається голові підкомітету Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верещук Ірині Андріївні. Дайте 4 хвилини: вона і від авторів, і від комітету. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, шановні громадяни України! Вашій увазі пропонується проект Закону про внесення змін до Закону України про протимінну діяльність (реєстраційний номер 2618). Шановні колеги, будь ласка, хвилинку уваги, дозвольте! Дякую. На сьогодні Україна є однією з найзамінованіших країн світу. За попередніми оцінками з початку російської агресії сукупна площа замінованих районів складає близько семи тисяч квадратних кілометрів на підконтрольній території та близько чотирнадцяти тисяч квадратних кілометрів на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки Крим. Для порівняння: територія Чорногорії складає близько 14 тисяч квадратних кілометрів. Ці факти впливають на життя близько двох мільйонів людей на сході, становлять загрозу об'єктам цивільної інфраструктури. Постраждало вже біля двох з половиною тисяч осіб, загинуло 977, поранено До слова, за майже рік дії Закону України про протимінну діяльність від мін та вибухонебезпечних залишків уже постраждала 101 особа, з яких 27 дітей. Міжнародний досвід та попереднє оцінювання при існуючому стані справ встановлює для розмінування наших територій строк 300 років і 150 мільярдів і більше гривень Отже, у нагальності та актуальності внесення змін до діючого законодавства не може бути жодних сумнівів. Основна мета внесення змін до чинного закону є створення прийнятних умов для побудови ефективної системи протимінної діяльності із спрощеною вертикаллю управління та координації у цій сфері і, що особливо важливо, без необхідності витрачання додаткових коштів з Державного бюджету України шляхом створення центру протимінної діяльності на існуючих фондах Міністерства оборони України, а також створення центру гуманітарного розмінування на існуючих фондах Міністерства внутрішніх справ України, включення положень закону щодо утворення нового центрального органу виконавчої влади, а також виключення положень щодо утворення нових органів з повноваженнями, притаманними центральним органам виконавчої влади. Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розглянув 14 лютого поточного року проекти законів України про внесення змін про протимінну діяльність (№2618), поданий народним депутатом України Герасименком Ігорем Леонідовичем та іншими народними депутатами, та альтернативний до нього законопроект про внесення змін до Закону України про протимінну діяльність (№2618-1), поданий народним депутатом України Лубінцем Дмитром Валерійовичем. Варто зазначити, Міністерство оборони повністю підтримує прийняття згаданого законопроекту без зауважень. Міністерство внутрішніх справ не підтримує проект закону. Міністерство фінансів не заперечує щодо подальшого розгляду законопроекту за умови його доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень. Пропозиція рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Закону України про протимінну діяльність, поданий народним депутатом України Герасименком Ігорем Леонідовичем та іншими народними депутатами, а альтернативний проект відхилити. Дякую за увагу і прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово для доповіді надається народному депутату України Лубінцю Дмитру Валерійовичу щодо альтернативного законопроекту, реєстраційний номер 2618-1. Шановна президія, шановні народні депутати, Безумовно, я зараз почув аргументи щодо прийняття даного законопроекту. Все це ми вже чули в 2018 році, коли голосували за даний законопроект. Пані Ірина, я в першу чергу до вас звертаюся. В чому є різниця між законопроектом, який підтримали ви на комітеті із законопроектом, який пропоную я? По-перше, в 2018 році прийнятий закон якраз і створював єдиний орган по протимінній діяльності. Він не запрацював, бо він суперечить Закону України "Про Кабінет Міністрів". Що пропоную я? Не створювати орган новий, бо це все викликає у нас занепокоєння і навпаки додаткових фінансових витрат з державного бюджету. А просто покласти цю функцію на Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вона вже є. Вона існує. У неї є фінансування. У неї є і фахівці. І вона може здійснювати цей контроль. Наступне. В чому принципово відрізняється мій законопроект від вашого? Ви хочете повністю протимінну діяльність підпорядкувати Міністерству оборони, забуваючи те, що Міністерство оборони не може контролювати гуманітарне протимінне розмінування. Для цього створюються два центри: центр протимінних операцій і центр гуманітарного розмінування. Це практика, яка є у всьому світі. Тому я закликаю всіх, якщо ви не готові підтримати альтернативний мій законопроект, голосувати і відправити на доопрацювання обидва законопроекти як це вимагає Головне науково-експертне управління, повернути в комітет і знову знаходити там компроміс. При тому, що ви це напрацювали, воно так само не буде робити свою функцію як в 2018 році так і ваш законопроект, якщо ви все ж таки за нього проголосуєте. Дякую. Дякую. Запишіться, два – за, два – проти, по фракціям, на виступи. Сідайте, Ірина Андріївна. Ні, ні, ні. Все! Ви все сказали. Нестеренко Кирило Олександрович.

Я звертаюсь до всіх нас. Дивіться, яка зараз у нас виходить ситуація. Сьомий рік іде війна на Донбасі. На сьогоднішній день у нас дуже серйозне забруднення мінно-вибуховими предметами всієї території Донбасу. Я не буду казати вже за акваторію Азовського та Чорного морів. На сьогоднішній день що пропонує законопроект 2618. Так, дійсно, створити національний орган з протимінної діяльності, колегіальний орган під керівництвом Міністерства оборони України, та два центри: один центр з протимінного розмінування, інший центр з гуманітарного розмінування, які будуть задіяні для розмінування нашої території. Порівнюючи з Великою Вітчизняною війною та Другою світовою війною, ми маємо наслідки: до сьогоднішнього дня забруднені території не тільки на території України. Шановні колеги, я прошу підтримати законопроект 2618. Дякую. Шановні пані та панове! Шановні громадяни України! Зараз, насправді, розглядається не просто законопроект. Розглядається, як рятувати українську землю. Тому що 329 громадян України, цивільних громадян, або загинули, або отримали поранення абсолютно невинно, безвинно від мін або інших вибухових пристроїв, які знаходяться в нашій землі, в нашій рідній з вами землі. За що виступають професіонали? Тільки за одне – дайте можливість і Міністерству внутрішніх справ, і Міністерству оборони напрямку фахово розміновувати, тобто рятувати українську землю. І друге. Дайте можливість, і це звернення напряму від фракції "Батьківщина" до профільного Комітету з нацбезпеки і оборони. Шановні колеги, ви маєте передбачити і вивезення розмінованих, витягнутих мін і боєприпасів, і їхню утилізацію. Фаховий військовий завжди вам скаже: так, ми розмінуємо. А далі що? Куди? Це ж наша з вами земля. Тому треба, колеги, переходити і до другого питання – утилізація мін та інших вибухових пристроїв. Так, це дороге задоволення, але це наша рідна земля і не треба на цьому економити. Ми підтримуємо як фракція, щоб Міністерство оборони сертифікувало, утримувало операторів і контролювало їхню діяльність. А гуманітарне розмінування, безумовно, віддати Міністерству внутрішніх справ з тими самими повноваженнями і відповідальністю. Останнє. Міжнародна допомога тут, як ніколи, потрібна. І з цієї трибуни ми всі вдячні ОБСЄ і іншим нашим міжнародним партнерам за підтримку розмінування в нашій з вами державі. Дякую за увагу.

Шановні колеги, фракція "Голос" буде утримуватись в першому читанні по законопроекту 2618, тому що по тексту є підстави вважати, що в даному законопроекті не зовсім прописані прозорі механізми щодо розподілу коштів. І в зв'язку з тим, що були негативні висновку ГНЕУ і також негативні висновки антикорупційного комітету по цьому закону, тому в першому читанні ми його не підтримуємо. Дякую.

Шановні колеги, депутатська група "Довіра" не може підтримати цей законопроект, без доопрацювання його внести в порядок денний. Необхідно внести відповідні зміни і доповнення до Законів України "Про Кабінет Міністрів України" та "Про центральні органи виконавчої влади" з метою узгодження цих законодавчих актів між собою і недопущення виникнення колізій в сфері повноважень державних органів. визначенні уповноваженим національний орган з питань протимінної діяльності як спеціального міжвідомчого координаційного органу з питань протимінної діяльності. Необхідно також розмежування повноважень новостворюваних органів: центру протимінної діяльності та центру гуманітарного розмінування. Загалом необхідно більш конкретні визначення деталізація та розмежування повноважень та обов'язків органів установ, що здійснюватимуть протимінну діяльність. Шановні колеги, якщо хтось не був на Луганщині, або Донеччині і не спілкувався з людьми, то я вам пояснюю. Я бачив, і кожен раз, коли я на Луганщині, я чую і відчуваю страждання людей. Міжнародні наші партнери дали аудит: 1900 людей загинуло під час цієї війни. 6 років війна, 60 років будемо розміновувати. Скільки можна? Один рік приймаємо закон, другий, третій. Внесіть ці нормальні правки і будемо голосувати. Люди живуть на мінному полі. Правильно Валентин Наливайченко сказав про те, що сьогодні це наша земля, її треба рятувати як дитину, як жінку, як родину. Дякую. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, зараз ще два виступи з мотивів. Три виступи з мотивів. І після цього переходимо до голосування.

Ну треба вже не балакати, а починати розміновувати. Тому що ми 6 рік чуємо, те не так, той законопроект не так. Ну взагалі-то мене дивує пан Шахов, що ви не підтримуєте ці законопроекти. Тому що другого читання ми можемо доопрацювати, але нам треба сьогодні діяти. Нам вже не можна більше говорити про це. Тому що, безумовно, вони недосконалі. Але, якщо ми об'єднаємо зал і об'єднаємо всі наші зусилля, то ми зможемо їх доопрацювати. Ну не для кого ж не секрет, що сьогодні 220 тисяч дітей, що проживають на Донбасі, загрожують міни та боєприпаси, що ще не розірвалися. Та від початку конфлікту на сході за даними UNICEF щонайменше 38 дітей загинуло від мін або боєприпасів. А щонайменше 128 - поранено. Тому що треба терміново приймати ці рішення. Дякую.

Колеги, ми тут всі погоджуємося, що потрібно розпочинати розмінування. Закон був прийнятий в 2018 році такий же самий, за який ви зараз хочете голосувати. Один орган, який не запрацював і не буде працювати. Мій альтернативний законопроект дозволяє нічого не створювати, вже є ця комісія і вона буде за це відповідати. Не буде Міністерство оборони і не може по своїй функції координувати гуманітарне розмінування. Це прямо прописано у вашому законі. Ви знову пропишете те, проголосуєте за те, що не буде працювати. Тому, якщо ви хочете, щоб дійсно розпочалося розмінування, проголосуйте за альтернативний мій законопроект, який вже дозволяє функції покласти на діючий орган в складі Кабінету Міністрів України. Все буде дуже швидко. Дякую. Все залежить від вас. Дякую. Геращенко Ірина Володимирівна. Шановні колеги, як співавтор закону, який вже працює з 18-го року, я хочу звернути вашу увагу, що він напрацьовувався разом з нашими міжнародними партнерами. Ми брали досвід Хорватії, досвід інших країн, які, на жаль, так само зіштовхнулися

Добре, що сесійна зала об'єднується навколо усвідомлення важливості проблематики гуманітарної Донбасу, так само і теми розмінування. тому, що законопроекти, які сьогодні пропонуються, вони носять лобістський характер. Вони ніяк не будуть допомагати сприяти темі розмінування. І, дійсно, вони не будуть відповідати європейським практикам. Тому що Міністерство оборони ніде не контролює процеси гуманітарного розмінування. Тому прошу… Дякую. І на завершення – заступник міністра Поліщук Олександр Миколайович. Після цього переходимо до голосування. 13:22:14 ПОЛІЩУК Шановна президія! Шановні народні депутати! Міністерство оборони опрацювало законопроекти і основний 2618 і альтернативний 2618-1. І за результатами, просить підтримати законопроект 2618 внесений на розгляд депутатом Ігорем Герасименком. Наша позиція полягає в тому, що прийняття цього законопроекту дозволить саме з першого дня після його прийняття запрацювати в повній мірі і відповідно до міжнародних стандартів всю систему національної протимінної діяльності. На сьогоднішній день і я тут підтримую Ірину Геращенко, яка зазначила, що цей законопроект найбільше відповідає Міністерство оборони за час свого голосування здійснило масу потрібних речей. Прийняло національний стандарт. На сьогоднішній день в нашій системі працює понад тисячу досвідчених фахівців. Більше того, я хочу сказати, що саме гуманітарне розмінування проходить після завершення бойових дій. А ми сьогодні реально здійснюємо розмінування на тих територіях. Більше того, для подолання наслідків, нами підтримується діяльність чотирьох стаціонарних центрів, які надають допомогу постраждалим. На базі розгорнутих військових госпіталів, а також на базі районних лікарень. Ми забезпечуємо покриття всіх п'яти напрямків протимінної діяльності, як це передбачено міжнародними стандартами. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги! Переходимо до голосування. Будь ласка, займіть свої місця. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про протимінну діяльність в Україні" (реєстраційний номер

Готові? Прошу підтримати та проголосувати. За-273 Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у працевлаштуванні за кордоном (реєстраційний номер 2365 та 2365-1 альтернативний). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою, прошу підтримати та проголосувати. За-230 Рішення прийнято. Слово для доповіді має голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Третьякова Галина Миколаївна 4 хвилини і від авторів, і від комітету. Шановна президія, шановні народні депутати, шановний народ України! Станом на лютий 2020 року 38 відсотків українців думають над ідеєю трудової міграції, у віковому розрізі це складає від 16 до 20 років думають 61 відсоток, з 30 до 39 років – 52, опитуваних заявляють, що змушені це робити для задоволення мінімальних потреб своїх родин. Загальний обсяг міграції, робочої сили з Україні, становить 4 мільйони осіб, при цьому близько 2,6-2,7 мільйони осіб перебувають за кордоном одночасно, ці оцінки консервативні. Проте загальна кількість буде вищою, оскільки багато людей проводять за кордоном на тимчасових або сезонних роботах лише частину року. Україна входить у десятку країн походження міжнародних мігрантів у світі. Чому 16 відсотків працездатного населення вибирають роботу в інших країнах? Найбільш впливовим фактором є економіка, українці шукають більшу і більш високу заробітну плату, міграційний поток в основному циркулярний або короткостроковий, більшість трудових мігрантів заробляють за кордоном і хочуть повернутися в Україну. Є позитивна тенденція, трудова міграція позитивно впливає на грошові перекази, які зросли 7 мільярдів доларів у 2015 році до 10 мільярдів у 18-му і 12 мільярдів доларів у 19-му році. також сприяла відновленню реальної заробітної плати в Україні завдяки каналам пропозиції робочої сили і внутрішнього попиту на робочу силу. Основні проблеми, які є, це шахрайство на ринку посередників з працевлаштування за кордоном. Багаточисленні шахраї за 300, 600 євро беруть гроші від людей і не завжди їх працевлаштовують. правильно і ефективно працює система ліцензування діюча, каже і той факт, що з 1 мільйона 700 тисяч запрошень на роботу наразі відповідно, наприклад, у Польщі працевлаштовано лише 12 тисяч 400 людей, всі інші працевлаштовані в нелегальний спосіб. Яким чином побороти шахрайство на цьому ринку? Законопроект 2365 запроваджує світовий підхід до процедури працевлаштування. Він декларує, що гроші за працевлаштування сплачує тільки роботодавець, українець не буде і не має брати за це гроші, посередник, який буде брати гроші з українців буде нести високі штрафи. Законопроект 2365 також пропонує змінити неефективну процедуру ліцензування на, так звану, ліцензування повідомлення, бо ліцензуванню підлягає кожна юридична особа, яка пропонує працевлаштувати українця. Законопроект 2365 є прикладом спільної роботи громадського суспільства і депутатського корпусу, він несе в собі суспільне значення і не має політичного підґрунтя. Українська держава наразі не може зупинити громадян від поїздок на роботу за кордон. Але ми повинні максимально захистити наших громадян аби вони відчували, що Україна їх підтримує, де б вони не знаходилися. Тут знаходиться представник Міністерства економічного розвитку, в компетенції яких наразі знаходиться трудові відносини, і в тому числі трудові мігранти. Вони можуть надати додаткову інформацію для народних депутатів. Комітет рекомендував прийняти законопроект за основу в першому читанні. Дякую. Дякую. Слово надається народній депутатці Королевській Наталії Юріївні для представлення альтернативного законопроекту. Будь ласка. Шановні колеги, ну, майже декілька тижнів тому тут стояв Прем'єр-міністр та обіцяв нам створити 500 тисяч робочих місць та працевлаштувати тих людей, які повернулися з-за кордону в нашу країну. Сьогодні що ми з вами бачимо? Що замість 500 тисяч нестворених робочих місць що нам пропонують? Нам сьогодні пропонують скасувати ліцензування послуг з посередництва у працевлаштуванні. Що це значить? Це призведе до ефекту рівнозначного зняттю практично всіх бар'єрів на шляху до торгівлі людьми. Тому, шановні колеги, ми звертаємося до вас. Ну, може, вже досить? Ну, ви спочатку землю запропонували продати. Через декілька законопроектів пропонуєте продати стратегічні підприємства. Цей законопроект, він буде повністю підтримувати торгівлю людьми. Ну, цього не можна робити. повинна створювати всі умови для того, щоб захищати своїх громадян, щоб регулювати питання, щоб підтримати людину, якщо вона опиниться в складних умовах. Ну, ми же з вами дуже добре розуміємо, що це чисто лобістський законопроект і в тій ситуації, в якій сьогодні опинилася наша країна, коли у нас шокуючі масштаби трудової міграції, нам треба об'єднати всі наші зусилля для того, щоб гарантувати та надати всі можливості нашим мігрантам на захист від своєї країни, попередити перед тим, як шахраї будуть їх продавати та здавати в оренду, а не навпаки сьогодні робити всі умови для того, щоб людина якнайшвидше від'їжджала з нашої країни і щоб шахраї могли цю людину потім використовувати в своїх "сірих" та "чорних" схемах. Тому "Опозиційна платформа - За життя" звертається до вас проголосувати за законопроект 2365-1, який посилює контроль та захищає наших людей. Дякую за увагу.

Доброго дня. Я б хотів звернути увагу на позицію крюїнгові компаній щодо цього законопроекту. ідея підтримується. Дерегуляція ринку – це завжди сприяє веденню бізнесу. Але ще хочеться уточнити наступне. При доопрацюванні законопроекту до другого читання було б непогано вивести моряків в іншу, окрему категорію. Враховуючи Конвенцію про працівників-мігрантів № 97, яка містить термін "працівник-мігрант", ця конвенція не включає в себе моряків. Таким чином, в розумінні конвенції моряки не належать до категорії трудових мігрантів, що має бути враховано при доопрацюванні проекту закону. І також хотілося б ввести поняття саморегулівної організації, яка б видавала б дозволи, сертифікати на діяльність, працевлаштування моряків. І така позиція підтримується усіма крюїнговими компаніями і Всеукраїнською асоціацією крюїнгових компаній. Прошу звернути на це увагу. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановний головуючий! Шановна президія, народні депутати, автори законопроекту! Шановні українці! Насправді, завдання влади – робити все для того, щоби громадяни України проживали, працювали і народжували дітей тут, всередині. Але коли так не відбувається, то тоді, справді, Верховна Рада має готувати і приймати ті законопроекти, які будуть захищати права громадян за межами території України. За різними підрахунками від 5 до 8 мільйонів українців сьогодні шукають кращого життя у світах і підтримують свої родини, перераховуючи тільки за минулий рік за офіційними розрахунками Національного банку більше дванадцяти мільярдів доларів тут, в Україну. яких не можна грубо називати заробітчанами, вони сюди є і тут є найбільшими інвесторами в економіку України. Коли ми кажемо, що потрібен захист через працевлаштування, однозначно так. Тому що за дослідженнями Міжнародної організації з міграції, яка проводила опитування серед 5 східноєвропейських держав, саме українці найбільше потерпають від трудового рабства, від дискримінацій. Законопроект потребує підтримки в першому читанні і доопрацювання, щоби стати цілісним документом, який буде захищати громадян України. Потрібно, щоби держава не тільки через консульські відділення за кордонами захищала людей, які заробляють на свої родини і для економіки України, а саме...

це шлях дерегуляції, і "Опозиційна платформа – За життя" завжди підтримає дерегуляцію. Але ж дерегуляція де? Там, де будуть створюватися умови для легкості ведення бізнесу, створення нових робочих місць і все, що буде пов'язано з нашою країною. Але що ви пропонуєте? Ви зараз пропонуєте таку дерегуляцію щодо ліцензування виїзду людей за кордон. До чого це призведе? Це призведе до повної безконтрольності. І я хочу вам навести цифри, що за даними Мінсоцполітики тільки з вересня 12-го року по грудень 19-го року офіційний статус осіб, які постраждали від торгівлі людьми в Україні, отримали 978 осіб. І щороку, я повторююсь, встановлюються сотні таких випадків. І тому ми сьогодні вважаємо, що треба, навпаки, посилювати відповідальність держави, контроль держави, не давати шахраям сьогодні викрадати наших людей, виманюючи їх за кордон якобы для працевлаштування, а потім експлуатуючи людей. Тому, шановні колеги, треба сьогодні не сприяти трудовій і сексуальній експлуатації за кордоном наших громадян, а об'єднувати зусилля та розглядати ті питання, які будуть вирішувати проблеми всередині нашої країни. І ми з вами, приймаючи закон такої от дерегуляції і створюючи всі умови для того, щоб люди якнайшвидше виїжджали та покидали нашу країну, навпаки, будемо порушувати права цих людей і порушувати наші міжнародні зобов'язання. Тому ми пропонуємо або направляти цей законопроект на доопрацювання та дуже ретельно його доопрацювати, або підтримати 2365-1 та вже на базі його…

Очевидно, один пропонує максимально лібералізувати працевлаштування українців за кордоном, а другий, навпаки, зарегулювати. Коли ми говоримо про лібералізацію, очевидно, ми теж маємо розуміти про ті певні небезпеки, які все ж таки вона за собою веде, бо це є відповідальність за життя людей. По-перше, суб'єкти підприємницької діяльності раніше повинні були ліцензуватися, щоб надавати ці послуги. Цей законопроект всіляко сприяє роботі таких підприємств, їх десь 1 тисяча 400 в Україні, вони не повинні ліцензуватися. Де тут є небезпека? Небезпека є в тому, що ліцензування заборонено підприємствам, які мають бенефіціарів, наприклад, в країні-агресорі. В даному випадку ми опускаємо це обмеження. На жаль, законопроект, з нашої точки зору, повинен передбачити відповідальність за вимагання отримання від громадян коштів в якості будь-яких компенсацій і витрат, які будуть понесені в зв'язку з наданням послуг з посередництва в працевлаштуванні за кордоном, оскільки шахраї можуть вимагати сплату коштів не тільки як свою винагороду за послуги, а й, наприклад, як компенсацію їхніх витрат. Ви розумієте, платити за працевлаштування має фірма, яка хоче наших людей і заборонено брати гроші з наших людей. Але покарання, окрім легкого адміністративного, за це фактично не існує. Тому ми пропонуємо розглянути питання про встановлення відповідальності для громадян за сплату коштів за працевлаштування за кордоном і це відіграватиме роль стримуючого фактору для громадян. З нашої точки зору цей закон треба було б доопрацювати і підключити до цього також і Комітет з питань фінансів, податкової і митної політики. Дякую. Дякую. Будь ласка, народний депутат Шахов. 13:39:46 ШАХОВ С.В. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Ми, безумовно, будемо підтримувати наших українців, які сьогодні поїхали за кордон. Але хочу сказати наступне. Скажіть, будь ласка, до яких пір Україна буде нібито торгувати і займатися рабоволодінням за нашими межами? Чому сьогодні не створюються робочі місця? Чому не зробили аудит всіх зруйнованих підприємств, які були прихватизовані за 28 років? Чому сьогодні не робиться аудит шахтарської галузі? Чому сьогодні не робиться аудит всіх підприємств, там "Лиссода" в Луганській області? Або "РТІ", за яке ми вже неодноразово говорили, зруйновано повністю. "Мехстекло". Всі підприємства, які сьогодні є в небезпеці для людей. Тому в даній ситуації ми підтримуємо цей законопроект, підтримуємо наших українців, вимагаємо від влади негайно зробити аудит всіх підприємств, які сьогодні знаходяться в занепаді. І дати робочі місця нашим українцям, щоб вони заробляли для України. Дякую. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, підготуємося до голосування, будь ласка. Шановні колеги, займіть свої місця і готуємося до голосування. А поки я ще даю одну хвилину для Свириденко Юлії Анатоліївні заступнику міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. Будь Доброго дня! Міністерство економіки підтримує законопроект 2365 в першому читанні за умов доопрацювання по тим зауваженням, які були зроблені в частині визначення способу та форми подання декларацій і прав та обов'язків суб'єктів господарювання, які надають такі послуги. Галина Михайлівна, якщо ми допрацюємо, ми законопроект в першому читанні підтримуємо. Дякую. Шановні колеги, прошу зайняти свої місця. Готові для голосування? Я ставлю на голосування проект Закону про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у працевлаштуванні за кордоном (реєстраційний номер проекту 2365). Готові голосувати? Готові, так? Шановні колеги, прошу підтримати та проголосувати.

За-248 Рішення прийнято. Законопроект прийнято за основу. Покажіть по фракціям, будь ласка. Йдемо далі. Наступний законопроект законопроект номер 3014, проект Закону про електронні комунікації. Запрошується до слова заступник голови Комітету з питань цифрової трансформації Федієнко Олександр Павлович. Будь ласка, Олександр Павлович.

Прошу ще раз? А, перепрошую. Ставлю скорочену процедуру. Шановні колеги, прошу приготуватися. Розгляд за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

Слово для доповіді має заступник голови Комітету з питань цифрової трансформації Федієнко Олександр Павлович. 13:44:06 ФЕДІЄНКО О.П. Шановний головуючий, шановні колеги! Представлю вам проект Закону України про електронні комунікації (№ 3014). Ініціатори законопроекту: Олександр Федієнко і Михайло Крячко та інші народні депутати. Діючий сьогодні Закон "Про телекомунікації" був прийнятий ще в далекому 2003 році і є морально застарілим. Прийняття нового галузевого закону визріло вже дуже давно. Європа за цей час вже п'ятий раз модернізує своє законодавство з цього питання. Законопроект про електронні комунікації повинен закласти правову базу цифровізації в сучасних умовах з використанням сучасних технологій. Законопроект визначає правову основу діяльності у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектру, а також встановлювати встановлювати повноваження держави щодо управління та регулювання діяльності у сфері електронних комунікацій, а також права, обов'язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються електронними комунікаційними послугами. Прийняття проект Закону України про електронні комунікації дасть змогу встановити засади державного управління та регулювання у сфері електронних комунікацій, що відповідатимуть вимогам часу та євроінтеграційним процесам, створити умови для вільного входу входу на ринок електронних комунікацій, усуваючи наявні на сьогодні бар'єри, забезпечить надання на всій території якісних телекомунікаційних послуг споживачам. Нам потрібно встановити нові правила гри, що сприятимуть розвитку ринку та нових технологій. Неможливо розбудовувати цифрову країну, користуючись морально застарілою законодавчою базою. Законопроект є результатом багатомісячної праці робочої групи, до якої входили експерти, представники галузі, громадськість. У той же час комітет отримав ряд зауважень. Враховуючи отримані зауваження, Комітет цифрової трансформації на своєму засіданні визначив окремі положення законопроекту, які необхідно доопрацювати. Зачитую їх під стенограму. Перше. Виключення статей 7 та 8 законопроекту, які визначають статус та повноваження регуляторного органу. Друге. Виключення з тексту законопроекту норм щодо надання цільової адресної соціальної допомоги для отримання універсальної послуги. Третє. Уточнення повноважень Кабінету Міністрів України в частині забезпечення універсальної послуг, а також доповнити законопроект нормами щодо процедури контролю за використанням коштів компенсації постачальникам електронних комунікаційних послуг збитків, визначених відповідно до законодавства, понесених внаслідок зобов'язання з розгортання електронних комунікаційних мереж для надання універсальних послуг за рахунок коштів державного бюджету. Друзі, пропоную підтримати рекомендації Комітету з цифрової трансформації та прийняти за основу вказаний законопроект та долучитися до підготовки до другого читання. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запишіться. Два – за, два – проти, по фракціям. Дякую. солідарності" буде в першому читанні підтримувати цей законопроект, але у нас є суттєві зауваження до другого читання. Зокрема, по-перше, визначення "спаму", воно є дуже неоднозначним. І в даному формулюванні, яке воно існує в першому читанні, то може бути, що якщо будь-хто відправив e-mail чи повідомлення кільком абонентам, які його не очікували, 5-6, невизначено це, то проти людини може бути застосований адмінкодекс і штраф у 100-200 неоподаткованих мінімумів. Проте, основа цього законопроекту його базис, він абсолютно нормальний і потрібний. І підготувати до другого читання його можна і потрібно. Я сподіваюся, що комітет попрацює добре над цим. Єдине, що я хочу окремо зараз зазначити. В даний момент підтвердження необхідності цього законопроекту є через те, що зараз існує один скандал в системі електронних ключів, зокрема, товариство з обмеженою відповідальністю "Ключові системи", за моєю інформацією, зараз фактично позбавлено право надавати послуги. І зараз велика кількість зокрема бухгалтерів, вони опинилися в ситуації, коли вони в час, коли треба здавати квартальні звіти, не можуть скористатися тими ключами, які в них є. Я вбачаю в ситуації, яка є зараз, я отримував певну кількість зараз коментарів від профільного міністерства, які мене не задовольнили в повному обсязі. Є підстави вважати, що може бути питання недобросовісної конкуренції. І я дуже прошу зараз профільне міністерство і міністра звернути увагу на цю… НАЛИВАЙЧЕНКО В.О. Шановні народні депутати, шановні громадяни України, це той законопроект, який має в собі суттєві вади і ці вади спрямовані проти громадян України, проти користувачів Інтернету. Що на наше переконання, фракції "Батьківщини", є неприйнятна в цьому законопроекті. Перше, квазі-поліцейські органи нагляду в електронних комунікаціях – раз. Два відсутність прозорої системи доступу до радіочастотного ресурсу, на який так хочуть спрямувати автори законопроекту увагу цього закону. Третє – по суті цензура, яка може виникнути, якщо буде створена, так звана, національна комісія з такими повноваженнями, якими прописують автори законопроекту. Ну і четверте. Шановні друзі, всі бачили досвід Естонії. Всі володієте ви, сподіваюсь, англійською мовою і можете прочитати що таке e-Estonia. Подивіться як у них доступні частоти. Як Естонія зробила доступними електронні комунікації. Як це робиться безкоштовно для громадян, для громадян своєї країни. Тому фракція "Батьківщина" вимагає, щоб в цьому законопроекті були передбачені гарантії відсутності цензури – раз. Відсутності сплати за додаткові ресурси і за додаткові послуги, які будуть нав'язуватись – два. І третє – ми виступаємо за те, щоб було надзвичайно спрощений доступ до всіх частот і ресурсів для громадян України, для бізнесменів України. І нарешті з'явився не чиновницький орган, а електронний портал доступу до таких сервісів від держави Україна. Дякую за увагу. Прошу передати слово Осадчуку Андрію Петровичу. Ми обслуговували 25 мільйонів абонентів. І тому трохи розбираюся в цьому питанні. Цей закон шостий рік намагаються ухвалити. Він по суті є, дійсно, важливим. Але постійно виникають якісь деталі, через які не можуть переступити. І все одно їх намагаються включити в закон, і вони руйнують взагалі саму ідею. Нагадаю, що останні 20 років українського телекому – це боротьба за радіочастотний ресурс. І цю боротьбу можна розподілити на дві групи компанії. Одна група компанії отримала ресурс і розбудувала величезні і успішні бізнеси. Ми їх знаємо, ми всі користуємося мобільним зв'язком. Інша група компанії вона досить велика, так звані, "no name companies". Ви їх не знаєте. Ніхто їх не знає. Але вони просто утримують радіочастотний ресурс. Бо знають, що у всьому світі він коштує дуже-дуже дорого. Іноді оператори і в Європі і в Азії, і кругом – платили мільярди доларів і євро за частоти. І бажання якось заробити на цьому є вже років 15. І весь частотний ресурс на сьогодні в Україні розподілений, включаючи радіочастотний ресурс 5G. В Програмі уряду написано, що ми хочемо розвивати 5G. Особливо з урахуванням того, що уряд хоче підтримувати малі компанії. Але якраз ці малі компанії і утримують цей частотний ресурс, не маючи жодної копійки грошей на його розвиток. Але при цьому цей законопроект, який нам пропонується, вперше за 20 років, дає можливість прямого перепродажу актів радіочастотного ресурсу від оператора до оператора, в обхід державного бюджету. Нам можуть розказувати про кращі європейські практики. Але, насправді, це спроба грабунку державного бюджету України на мільярди гривень. в цьому варіанті за цей законопроект, який насправді по суті є важливий, але голосувати геть не можна. Дякую. Доброго дня, шановні колеги! Хотілося би розвіяти декілька міфів. Дійсно, у нас не всі виборці володіють англійською мовою. А оскільки ми імплементуємо європейське законодавство, то давайте дивитися на конкретні документи. По-перше, головний комітет вже зазначив те, що цей законопроект розводить основну рамкову частину, про яку ми сьогодні почули, а це саме електрокомунікації або, як ми завжди з вами колись говорили, телекомунікації – це вважається вже застарілим словом. І другий етап, другий стовп – це законопроект якраз про регулятора, про що сказали з трибуни великоповажної. Другий момент, друзі, ми сьогодні приймаємо, я сподіваюся, великий законопроект.

про дві свободи: пересування людського капіталу і капіталу, як такого, тобто грошей. Давайте думати про перспективу, це рамковий закон, перше читання, давайте не відтерміновувати, взяти на себе політичну відповідальність, разом з нашими європейськими партнерами, внести зміни, які сьогодні прозвучали, і не говорити, не цькувати цей законопроект як той, який є лобістським. лобізмом повинні бути національні інтереси, цифровому ринку бути. Колеги, прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Всі бажаючі виступили? Шахов Сергій Володимирович, після цього переходимо до голосування. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. 13:55:30 ШАХОВ С.В. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, якщо говорити про лобістські закони, так подивіться на весь порядок денний в одному засіданні, в другому, третьому. Сьогодні треба не руйнувати, а будувати, допомагати малому, середньому бізнесу. Якщо говорити про частоти, так вони були продані ще до цього на мільярди доларів. І не один раз говорилося з цієї трибуни "там шукайте", а сьогодні треба ошукувати малий та середній бізнес, не треба сьогодні здирати по десять шкур з людей, які хочуть наповнювати бюджет нашої держави. Дякую. Депутатська група "Довіра" не буде підтримувати цей законопроект. Сергій Шахов, депутатська група "Довіра". Дякую. Всі бажаючі виступили? Будь ласка, підготуйтеся до голосування.

Готові голосувати? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу з урахуванням пропозицій комітету проект Закону про електронні комунікації, (реєстраційний номер 3014)

Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-248 Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про хмарні послуги, (реєстраційний номер2655). Слово для доповіді… Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-232 Рішення прийнято. Слово для доповіді має заступник голови Комітету з питань цифрової трансформації Федієнко Олександр Павлович,

Шановний головуючий, шановні колеги, представляю вам проект Закону України про хмарні послуги (номер 2655). Ініціатори – Олександр Федієнко, Михайло Крячко та інші депутати. Друзі, ми всі вже є користувачами хмарних послуг: iCloude, Google, Microsoft, Facebook. Законопроект хмарних послуг визначає правила гри між державними органами виконавчої влади, місцевими органами самоуправління, державними підприємствами та постачальниками хмарних послуг. Цей проект є частиною великої роботи по реформуванню законодавчої бази для розвитку цифрових сервісів і регулювання усіх аспектів їх використання, Законопроект отримав ряд зауважень. Враховуючи зауваження, Комітет цифрової трансформації на своєму засіданні визнав окремі положення законопроекту, які необхідно доопрацювати. Зачитаю їх під стенограму, а саме: перше

четверту статті 4 викласти у такій редакції: "особливості порядку застосування технологій хмарних обчислень та надання хмарних та супутніх послуг з питань національної безпеки у воєнній і озброєній сферах, у тому числі питаннях, пов'язаних із зверненням за одержанням хмарних послуг в інтересах оборони та юрисдикції їх отримання, вирішується Міністерством оборони України з урахуванням вимог цього закону, виходячи з позицій посилення національної безпеки у воєнній і оборонній сферах та виконання завдань у сфері оборони з урахуванням чинних міжнародних зобов'язань України, діючих міжнародних договорів України". Третє – статтю 6 проекту закону викласти у наступній редакції: "Стаття 6 – Державне регулювання надання хмарних послуг. Організаційну систему державного регулювання у сфері використання технологій хмарних обчислень та надання хмарних послуг становлять: перше – Кабінет Міністрів України, друге – уповноважений орган, який визначається Кабінетом Міністрів, що забезпечує формування та реалізацію політики у сферах надання хмарних послуг, третє – центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики щодо захисту у кіберпросторі державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлено законом, кіберзахисту об'єктів критичної інформаційної інфраструктури здійснює державний контроль у цих сферах. Центральний орган виконавчої влади, що здійснює державний контроль та нагляд у сфері електронних комунікацій. Орган, уповноважений здійснювати контроль за додержанням законодавства про захист персональних Четверте. Частину третю статті 8 викласти у такій редакції: "За наявності можливості використання технічних та програмних засобів надавача хмарних послуг для обробки державних інформаційних ресурсів відповідно до вимог Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" такий подавач подає разом із заявою, засвідчену в установленому законодавчому порядку, копію документів, які підтверджують таку можливість". П'яте. Частину третю статті 9 викласти у такій редакції: "Уповноважений орган приймає рішення про відмову внесення відомостей до переліку надавача хмарних послуг у разі подання не в повному обсязі документів, передбачених статтею 8 цього закону. Виявлення в заяві про внесення до переліку та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації, пошкоджень, які не дають змоги одночасного тлумачення змісту, виправлення або дописок". Шосте. Абзац 2 частини першої статті 11 проекту закону виключити. Частину четверту статті 11 проекту закону викласти у такій редакції: "Забороняється обробка персональних даних та інформація з обмеженим доступом публічних користувачів, вимога щодо захисту якої встановлена законом, за допомогою хмарних обчислювань та сот, що розміщуються…" Дякую. Запишіться, будь ласка, два – за, два – проти, по фракціях.

Шановні колеги, цей законопроект є рамковим, і в принципі він запроваджує таку систему, як хмарні послуги, це інновація, якою користуються уже провідні країни світу для збереження і обробки обчислення даних. Тому це прогресивна річ і, однозначно, я як один із співавторів цього законопроекту вважаю, що в першому читанні цей проект треба підтримати обов'язково. Проте до другого читання нам треба врахувати те, що використання в хмарних послугах, зокрема, певних речей, які, як уже зазначалося, пов'язані з обороною країни, а також даних, які можуть становити безпосередній вплив на державний устрій України, зокрема, це питання виборів і, можливо, потім в майбутньому референдумів, треба обов'язково уточнити і жорстко регламентувати, оскільки небезпека від втручання в будь-які електронні системи з боку кібератак і кібервійськ Російської Федерації, вона досі існує. І нам треба розуміти, що безпосереднє калькування тих речей, які є на заході, зараз не дуже можливі для нас, тому що, щоб ми не ставили під загрозу основи української державності і основи української демократії. Цей момент має бути проговорений, оскільки законопроект є базовим, рамковим, то ці речі мають бути в ньому зазначені, але в першому читанні, підкреслюю – в першому читанні "Європейська солідарність" буде підтримувати цей законопроект. Дякую.

Для обробки інформації власними силами органам державної влади і органам місцевого самоврядування необхідно періодично збільшувати кількість обчислювальних і людських ресурсів, і на це витрачаються величезні кошти. Вдумайтесь, сукупні витрати державного сектору ІТ на закупівлі протягом 2020-2024 років складатимуть приблизно сто мільярдів гривень. У разі хоча б часткової реалізації стратегії хмарних технологій сукупна економія за цей період складе не менше 40 мільярдів гривень. Ще раз – не менше 40 мільярдів гривень зможе зекономити держава за цей час. Даний проект закон – це лише перша частина того, що необхідно буде зробити. В подальшому потрібна буде кропітка робота між бізнесом і державою, які мають спільно виробити цілий пакет документів, який дасть можливість публічному сектору купувати ці послуги через ProZorro, через закупівельні організації, тому цей законопроект обов'язково потрібно підтримати. Прошу підтримати його в першому читанні. Дякую.

Я буду дуже говорити простим язиком, щоб всім було зрозуміло не тільки в залі, а й тим, хто це слухає. Що таке хмарні послуги? Це коли ваші сервери знаходяться за кордоном. Тепер питання. Цим законом державним підприємствам, організаціям, військовим, навіть, формуванням дозволяється свої сервери виносити за кордон. В мене питання. В мене питання. Хто їх буде охороняти? Хто буде доступ туди мати і все інше? Сьогодні хмарними послугами користується весь частный бізнес. Хай користується, вони несуть всі ризики. Ви цим законом збільшуєте ризики нашої інформаційної безпеки. Всі сервери державних підприємств, тим більше військових формувань, повинні знаходитися в Україні, під захистом України, в можливості доступу наших правоохоронних органів і перевіряючих до цих серверів. Все інше – це збільшення ризиків і цього не можна допускати. Ви хочете легалізувати це все цим законом. Не можна цього робити. Дякую. Шановні колеги, всі бажаючі виступили? Чернєв Єгор Володимирович. Ні, Кузбит виступав. Виступали від фракції "Слуга народу", шановні колеги. Сергій Володимирович Шахов. Після цього переходимо до голосування. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Сергій Шахов, депутатська група "Довіра", Луганщина. Шановні колеги, щойно ми почули, що цей законопроект зекономить для нашої держави 40 мільярдів гривень. Хотілося б, щоб ці гроші пішли в розвиток нашої індустріальної бази. Дійсно ми повинні підтримувати сьогодні ІТ-технології, нові технології, які заходять в нашу державу, інвесторів. Депутатська група "Довіра" буде підтримувати цей законопроект і все, що буде застосовано до нашої держави до інвестицій. Дякую. Сергій Шахов, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, переходимо до голосування. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Поки колеги збираються. Тут є пропозиція: за основу і в цілому.

Готові голосувати? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про хмарні послуги (реєстраційний номер 2655).

Готові голосувати? Готові? Прошу підтримати та проголосувати.

Наступне питання порядку денного – це проект Закону про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Нам треба проголосувати про включення і про застосування процедури ad hoc, законопроекти (реєстраційні номери 2831-1, 2831-2).

Ставлю на голосування пропозицію про включення до порядку денного вищезазначених законопроектів. Прошу підтримати та проголосувати. За-305 Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про застосування процедури ad hoc щодо розгляду та прийняття рішення на цьому пленарному засіданні (реєстраційний номер 2831-1, 2831-2). Прошу підтримати та проголосувати.

За-223 Рішення не прийнято. На цьому засіданні не можемо розглядати це питання. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони водних біоресурсів та середовища їх існування. Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-230 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається заступнику голови Комітету з питань екологічної політики та природокористування Маріковському Олександру Валерійовичу.

через недобросовісних громадян та посадових осіб, які використовують ці об'єкти в своїх власних інтересах. Відповідальність за будь-яку незаконну діяльність, що порушує біологічне середовище існування, міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин, наразі майже відсутня. Переглядалися санкції останній раз аж у 2003 році. Проект Закону 2765 розроблено з метою посилення відповідальності за рибне браконьєрство, порушення правил використання водних біоресурсів, а також посилення відповідальності за порушення вимог щодо охорони середовища їх перебування, від браконьєрства, від забруднення, від проведення господарських спеціалізованих робіт без відповідного погодження. Ми підвищуємо розмір штрафів та посилюємо відповідальність за порушення правил використання водних біоресурсів, середовище їх існування та умов їх відтворення. Цей законопроект уточнює положення Законів України "Про тваринний світ", "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорона водних біоресурсів", що дозволить здійснювати рибоохоронні заходи на більш високому рівні, в тому числі за підтримки та участі природоохоронної громадськості. Також дозволить забезпечити додаткові надходження до державного і місцевого бюджетів у вигляді штрафів. Реалізація законопроекту дасть можливість виконати міжнародні зобов'язання, зокрема імплементація окремих положень Оселищної директиви ЄС та Міжнародної конвенції про охорону біологічного різноманіття. Наразі ми отримали зауваження і ГНЕУ, і профільних міністерств та готові доопрацювати цей законопроект до другого читання. Тому прошу підтримати цей законопроект у першому читанні за основу. Колеги, давайте підтримаємо цей екологічний природоохоронний законопроект. Дякую. Дякую. Необхідно обговорення? Не бачу. Немає? Можемо голосувати? Ставлю на голосування… Запросіть народних депутатів до зали, будь ласка. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України… Ні. Або обговорення? Ні. …щодо охорони водних біоресурсів та середовища їх існування (реєстраційний номер 2765).

Прошу підтримати та проголосувати.

За-305 Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності (друге читання). До трибуни запрошується заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Підласа Роксолана Андріївна. А хто буде наполягати на правках? Приходько бачу. На одній. Одна правка і переходимо до голосування. Не розходьтесь тоді, будь ласка. Включіть, будь ласка, мікрофон Приходько. Номер правки скажіть, будь ласка. В мікрофон, вас нечутно.

Ситуація така, є у нас Державне підприємство "Укрпатент". Наразі рішення щодо об'єктів інтелектуальної власності приймає Мінекономіки. Але процедуру експертизи здійснює Державне підприємство "Укрпатент". Деякі процедури займають до 4 років. В законі, який автори ініціювали, вона врахована частково. Я прошу її доповнити словами: "А також правонаступником Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" в обсягах, визначених центральним органам виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності". Це друга частина "Прикінцевих та перехідних положень" пункт 2. Наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування 394 правку, вона була врахована комітетом частково. Один з авторів наполягає на повному врахуванні. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. Частково. Пропозиція не підтримана. 14:20:28 За-121 Рішення не прийнято. Правка не врахована

Шановні колеги, правка 45 пропонувала на підставі окремого закону закріпити можливість реорганізації і ліквідації цього національного органу інтелектуальної власності. Чому? Через те, що насправді цей орган, функції цього органу виконуватиме державна організація. І тому на законодавчому рівні необхідно було б унеможливити або реорганізацію, або ліквідацію цього органу для того, щоби не було зловживань. Тому я просила би підтримати цю правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 45 правку. Комітетом вона не врахована. Прошу визначатись та голосувати. За-91 Рішення не прийнято. Все, колеги? Можемо голосувати? Якось додається. Або по таблиці давайте підемо. Тому що я запитав: хто буде? І лише Приходько виступив. Яка правка? Мікрофон. 48? Колеги. В законопроекті передбачено, що "до владних повноважень делегованих цьому національному органу інтелектуальної власності належить" і далі по тексту. Я пропоную змінити. І не використовувати слово ані "владні повноваження", ані "делеговані повноваження". Справа в тому, що до функцій цього органу належать: проведення експертизи, введення реєстрів, видача охоронних документів. І ці повноваження не є владними. І цей орган не буде мати функцій і взаємин підпорядкування владних повноважень. Тому просила би виключити ці слова, стосовно "владних і делегованих повноважень. Прошу підтримати. 48 правка. Позиція комітету. ми розділяємо "владні повноваження національного органу інтелектуальної власності" та "інші повноваження". Тому що відповідно до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" державним організаціям можуть делегуватися лише владні повноваження. І загальна рекомендація Мін'юсту при нормопроектуванні – відділяти "делеговані владні повноваження" від просто "повноважень", тому наша пропозиція була не враховувати цю правку. Ставлю на голосування 48 правку Климпуш-Цинцадзе, комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати.

вона насправді є частково врахована, вона включає перелік джерел надходження коштів для цього Національного органу інтелектуальної власності на здійснення повноважень. І, власне, пропонує цілий перелік тих коштів, який цей орган може отримувати для того, щоб забезпечувати свою діяльність з огляду на те, що він матиме ширший спектр спектр функцій у порівнянні з "Укрпатентом" та з Мінекономіки. Насправді цей орган стане оператором сфери інтелектуальної власності і центром національної інноваційної системи, і тому необхідно запропонувати ще позабюджетні надходження для фінансування цього органу. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 55 правку, комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати. За-68 Рішення не прийнято. Все? Шкрум Шкрум Альона Іванівна. Яка правка? Мікрофон, будь ласка, включіть Шкрум. 14:25:43 ШКРУМ А.І. Колеги, у мене дві короткі правки. Але я прошу, по-перше, сісти колег, якщо можна, щоб я бачила все ж таки доповідача. Колеги зі "Слуги народу", будь ласка, присядьте. Дякую. А, по-друге, колеги, зрозумійте, оскільки у нас всі комітети відбуваються майже одночасно, то той депутат, який подає правки, він не завжди може на іншому комітеті ці правки захищати. оскільки ми напрацьовуємо поправки з науковцями, з іншими юристами, з фаховими представниками. Наприклад, у даному випадку "Асоціація правників України", то я хочу почути обґрунтування, чому вони були відхилені. 62 правка – перша, і 64-а. По 62 правці, колеги, вона врахована я так розумію, по суті, але я би просила врахувати її повністю і пояснити чому вона врахована не повністю з тими словами, з якими вона звучить. Це правка насправді про керівника цього органу, який має призначатися лише за результатами відкритого У нас на сьогодні дискредитовані відкриті конкурси, тому прописати дуже важливо, саме незалежну відкриту процедуру, щоб повертати довіру взагалі до таких призначень. Дякую. Який номер правки, Альоно Іванівно. 62-а? Ставлю на голосування правку номер 62. Прошу визначатись та голосувати. Комітетом відхилена. За-90 Рішення не прийнято. Ще якась правка?

людей, які будуть призначатися. І я пропоную прописати нормальну абсолютну норму про обмеження спільної роботи близьких пов'язаних осіб, коли не може бути у підпорядкуванні прямому близька особа. Тобто керівник не може бути близькою особою, тією особою, яка є в підпорядкуванні. Це, по-перше, наше антикорупційне законодавство. А, по-друге, це ті речі, які мають бути прописані в спеціальному законодавстві, щоб,ще раз кажу, повертати довіру мінімальну до конкурсних призначень на державну службу. На сьогодні така довіра відсутня

там, власне, так і йде мова, що керівник обирається на відкритому конкурсі, який проводиться у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади. Питання в тому, чому не враховано повністю? Тому що ви пропонуєте створити там близько 10 статей з

вона відхилена, тому що це врегульоване Законом про запобігання корупції в статті 27, яка розповсюджується на посадових осіб Національного органу інтелектуальної власності і на експертів, по експертам - стаття 3 закону частина друга пункти "а" і Ставлю на голосування 64 правку, комітетом вона відхилена. Прошу визначатися та голосувати. За-96 Рішення не прийнято. Шановні колеги, переходимо до голосування за закон в цілому. Готові головувати?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 щодо створення національного органу інтелектуальної власності (реєстраційний номер 2255). Готові голосувати?

проект Закону про внесення змін до пункту 9 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" (реєстраційний номер 3288). Шановні колеги, нам необхідно прийняти рішення про включення цього питання до порядку денного. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Необхідно 226 голосів. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-249 Рішення прийнято. Пропонується розглянути це питання, застосувати процедуру ad hoc та розглянути це питання і прийняти рішення на цьому пленарному засіданні. Також необхідно 226 голосів підтримки народних депутатів України. Прошу підтримати та проголосувати.

За-245 Рішення прийнято. Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголовувати. За-239 Рішення прийнято. Шановні колеги, можемо без обговорення? Ставлю – і питання за основу і в цілому ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до пункту 9 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" (реєстраційний номер 3288). Прошу підтримати та проголосувати.

За-347 Рішення прийнято. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проекту Закону про внесення змін до пункту 9 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" (реєстраційний номер 3288). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-340 Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України (реєстраційний номер 3195). Нам необхідно прийняти рішення про включення цього питання до порядку денного. Необхідно 226 голосів. Прошу підтримати та проголосувати. За-273 Рішення прийнято. Пропонується застосувати процедуру ad hoc щодо розгляду та прийняття рішення на цьому пленарному засіданні. Прошу підтримати та проголосувати.

За-269 Рішення прийнято. Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-262 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається народному депутату України Лозинському Роману Михайловичу.

Шановні колеги, зараз ми розглядаємо законопроект, який стосується нашої парламентської функції, а саме функції контролю. Ми дуже часто незадоволені роботою уряду. Ми дуже часто маємо запитання до окремих урядовців, до окремих міністрів. Але не завжди маємо можливість задати їм ці запитання. Саме тому мною, разом з колегами з мого комітету, з інших фракцій, зокрема, "Слуг народу", групи "За майбутнє", групи "Довіра", позафракційні і я як ініціатор з фракції "Голос", ініціювали ці зміни до законів вже діючих про Кабінет Міністрів України, Регламенту, для того аби ми нарешті не просто тисли кнопки, аби ми заслуховували міністрів, їхні звіти під час того, як вони звільняються за власним бажанням. 4 лютого цього року на цій трибуні стояла Альона Бабак, але жодного питання до неї задати ми не могли, на комітеті її фізично не було, і ми виконали просто технічну функцію. Міністр Аваков відвідав три засідання комітету з 32 запрошень. 3 з 32. Наша парламентська функція контролю має працювати, не лише зафіксована у відповідних законах, але працювати на практиці. Саме тому ми вносимо зміни у відповідні закони вже діючі для того аби міністри відповідали перед парламентом. Для того аби міністри звітували перед парламентом. І дякую ще раз колегам з інших фракцій та груп, які є співавторами цього законопроекту. Тут немає політики. Тут є практика. Парламент має контрольну функцію, парламент повинен її реалізовувати. Комітет пропонує даний законопроект підтримати в першому читанні і далі, якщо у вас будуть пропозиції, ми теж їх врахуємо. Дякую. Дякую. Слово для співдоповіді має голова підкомітету Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Корнієнко Олександр Сергійович. Шановні колеги, Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув на своєму засіданні 22 квітня проект закону. Метою законопроекту є посилення парламентського контролю за діяльністю уряду. Про це багато говориться в залі. Пропонуються різні варіанти. Є прекрасний Закон про інтерпеляцію, який ми завтра розглядаємо на комітеті. Щодо цього закону, то він приводить у відповідність до Конституції положення Регламенту Верховної Ради, яким регулюється порядок призначення та звільнення членів Кабінету Міністрів. ГНЕУ, проаналізувавши законопроект, дало в цілому позитивний висновок. Але є деякі зауваження, які ми пропонуємо до другого читання привести у відповідність та доопрацювати. Висновок комітету: рекомендувати Верховній Раді проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів Кабінету Міністрів за реєстраційним номером 3195 за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. Також комітет рекомендує скоротити наполовину строк подання суб'єктами права законодавчої ініціативи пропозиції поправок при підготовці до другого читання. Просимо підтримати. Дякую. Готові? Може, будемо голосувати чи треба обговорення? Обговорення. Запишіться: два – за, два – проти на виступи від депутатських фракцій та груп.

Шановні колеги, я в додаток до того, що було сказано з трибуни, хочу також сказати, що цим законопроектом ми з колегами з мого комітету, які є співавторами з різних фракцій та груп, пропонуємо теж збалансувати і привести у відповідність Регламент чинній Конституції. Коли відбуваються зміни до Конституції, а потім не відповідають норми Регламенту чи інших законів, звісно, це є правова колізія. Тому ми підходимо достатньо технократично і практично до цього закону. І цей момент є для нас теж надзвичайно важливим. І ключова суть, я ще раз хочу повторити, можливо не кожен чув, можливо хтось займався своїми справами. Ми повинні як парламент виконувати і реалізовувати свою контрольну функцію. Саме парламент подає пропозиції кандидатів в уряд. Саме парламент повинен працювати для того, аби потім, чи голосував, чи не голосував за цей уряд, мати можливість задати відповідні питання, мати можливість відповідну позицію свою презентувати. І коли міністри йдуть у відставку за власним бажанням і потім ми не маємо можливості почути їхнього звіту, ми не маємо можливості заслухати результати їхньої роботи, те, що вони напрацювали за час своєї каденції, не передається наступному міністру – це ті чорні діри, які утворюються у виконавчій гілці влади, і це ті чорні діри, які ми повинні врегульовувати. Саме тому ми з колегами з "Голосу" ініціювали і з колегами з комітету напрацювали такий документ. Прохання підтримати. Дякую. В сучасному суспільстві і справді процедура призначення і звільнення членів Кабінету Міністрів потребує вдосконалення. Тому дякуємо народним депутатам за таку гарну ініціативу, адже кандидати в міністри міністри мають подавати публічні декларації, як це роблять органи місцевого самоврядування, як це робимо ми з вами, а міністри мають їх подавати перед призначенням. А також парламент повинен отримати можливість звільняти окремих міністрів в разі, якщо вони не справляються із своєю діяльністю. Тому депутатська група "Довіра" підтримує в першому читанні даний законопроект. Але ми одразу озвучуємо і напрямки, які слід доопрацювати. Насамперед зміни щодо призначення і звільнення членів Кабміну слід вносити в Закон "Про Кабінет Міністрів України" а не в Регламент Верховної Ради, як це є зараз. Тому сьогодні, пане Голово, при розгляді законопроекту в першому читані. Нам з вами слід скористатися статтею 116 Регламенту нашої роботи. Друге. Перед ймовірним звільненням міністр має подавати звіт. Нам з вами слід обговорити цю процедуру аби вдосконалити саме цей звіт того чи іншого міністра. І третє. Пропонуємо визначити всі питання і провести таку комплексну реформу цілого уряду, щоб нам було зрозуміліше, як урядовців призначати і звільняти. Закликаю всіх нас в залі підтримати даний законопроект, доопрацювати його другого читання і тим самим забезпечити якіснішу роботу наших міністрів в Кабміні. Дякую. Дякую. Шановні колеги, загалом підтримуючи ідею наших колег з фракції "Голос" і фракції "Слуга народу", які напрацювали цей законопроект, ми бачимо цілу низку неузгодженостей, які на жаль, тут залишилися. Поділяючи ідею доповнення Регламенту нормами які б давали можливість в тому числі опозиції брати участь в обговоренні кандидатур на посаду членів уряду або заслуховувати звіти міністрів про свою діяльність на займаній посаді в разі їх відставки через висловлювання резолюції недовіри до законопроекту є все ж таки ряд зауважень. Оскільки ви розумієте, що цей законопроект не робить простіше, а ускладнює процедуру відставки міністрів, яка існує зараз. Хоча такі ініціативи про відставку тих чи інших міністрів в цьому залі часто звучать. Справді, як говорив попередній доповідач, Конституція України і Закон України про Кабінет Міністрів визначає вичерпний перелік підстав припинення повноважень членів уряду. Відповідно до статті 8 Конституції України, Конституція має найвищу юридичну силу, і закони повинні їй відповідати. законопроектом шляхом внесення змін в Регламент фактично доповнюються підстави припинення повноважень за станом здоров'я в разі надходження медичного висновку лікувального закладу. Це не відповідає Конституції України і є великий ризик, що цей законопроект буде визнано неконституційним. Крім того, додаткові підстави не можуть визначатися в Законі про Регламент, а мали б, як справді говорив попередній доповідач, вноситись до профільного Закону про Кабінет Міністрів, і найголовніше, до Конституції України. Є норми цього проекту, які не узгоджуються між собою. В Регламенті лише один раз згадується слово "коаліція", не згадується "опозиція". І цей закон, очевидно, маючи позитивну мету, не є досконалим. І частина норм тут дублює положення, які вже передбачені в інших законах і Конституції. І така думка є в Головного науково-експертного управління. Наша фракція погоджується з цією думкою. Дякую. Народний депутат Скорик, фракція політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". Шановна президія, шановні колеги, шановні громадяни України, наша фракція на своєму засіданні прийняла рішення утриматися від підтримки даного законопроекту. І я можу легко пояснити чому. Я вважаю, що ми повинні припинити робити вигляд, що ми начебто живемо в парламентсько-президентській державі. Останні 2 Кабміна дуже ярко нам продемонстрували, яскраво продемонстрували, що ми живемо абсолютно чисто в президентській державі, коли Президент призначив 2 нікому не відомих Прем'єр-міністра, більшість міністрів, яких ніхто не знає і вони абсолютно не професійні. І на сьогоднішній день він і саме він несе за них відповідальність, а не не монобільшість, ні там не уявна коаліція, а саме Президент. І це так і ніяк інакше. Я вважаю, що якщо в цьому законопроекті є співавторами представники провладної фракції, то вони мали б перейматися, як на мене, питанням, ганебним питанням люстрації, яка на сьогоднішній день не відмінена. Якщо ми говоримо про удосконалення системи державного управління, то на сьогоднішній день нічого не зроблено владою. А саме це обіцяв і Президент, коли йшов на вибори, і дуже багато представників провладної фракції обіцяли, що це питання буде переглянуто згідно згідно європейським рекомендаціям. А на сьогоднішній день і Венеційська комісія, і багато інших авторитетних європейських органів рекомендували Україні змінити цей ганебний законопроект. Даний законопроект нічого не вирішить з точки зору контролю парламенту за діючою владою. Це ширма. І ми ще раз наголошуємо на тому, що за нього не потрібно голосувати. І закликаємо до цього всіх колег. Дякую за увагу. Зараз два виступи з мотивів, Шкрум і Батенко. Після цього переходимо до голосування. Запросіть народних депутатів до зали. Від "Довіри" вже виступали. ШКРУМ А.І. Шкрум Альона, фракція "Батьківщина". Шановні колеги! Насправді, ми часто забуваємо, що першою, можливо, функцією парламенту є законотворча функція. А друга – це контрольна.

порушує наші міжнародні зобов'язання і не подає Закон "Про Кабінет Міністрів" та Закон "Про центральні органи виконавчої влади", де це все мало бути врегульоване комплексно. Законопроект про державну службу, який ми з вами проголосували п'ять місяців назад, (2260), Президент не ветує і не повертає до зали і не підписує, і порушує Конституцію. Законопроект про службу в органах органах місцевого самоврядування теж, на жаль, не голосується цим парламентом. І оцей законопроект – це лише маленька частина. Колеги. На жаль, у нас на сьогодні державне управління має реформуватись і має якось встановлюватися. Оскільки держава надзвичайно слабка. Органи надзвичайно слабкі. І Кабмін дуже слабкий. А також, колеги, так працює… ГОЛОВУЮЧИЙ.

Але разом з тим, ми розуміємо про те, що цей законопроект потребує доопрацювання тому що не має консолідації його в залі. Хоча ми погоджуємося з логікою того, що він підсилює роль парламенту в умовах впливу на формування виконавчої гілки влади – Кабінету Міністрів. Але йдеться не лише про членів Кабміну і Прем'єр-міністра України. Тому очевидно, тут треба доопрацювати. І передбачити норму, що кандидатура на посаду Прем'єр-міністра погоджується депутатськими фракціями і групами. Ця кандидатура розглядається на відповідному комітеті. І зістикувати ці регламенті норми із Конституцією України. Тому що не всі регламентні норми стикуються в частині призначення і звільнення Прем'єр-міністра України. Якщо ми цього не зробимо, очевидно, що будуть проблеми у нас з функціонуванням цих засад. Ми голосуємо в першому читанні "за". Дякую. Дякую. Переходимо до голосування. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України (реєстраційний номер 3195). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.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

частини першої статті 6, частини першої статті 13 Закону України "Про статус народного депутата України", частини третьої статті 60 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", повідомляється про входження до складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді України дев'ятого скликання народного депутата Маслова. (Оплески) Шановні колеги, у нас є три питання, це проект Постанови про недопущення зупинки функціонування госпіталів ветеранів війни під час впровадження другого етапу медичної реформи, почекайте одну хвилинку, ратифікація 0039 і законопроект 2234, він іде на доопрацювання. Є пропозиція проголосувати всі ці три питання без обговорення. Шановні колеги, нам необхідно застосувати процедуру ad hoc щодо розгляду та прийняття рішення на цьому пленарному засіданні щодо постанови 3235 необхідно 226 голосів підтримки народних депутатів України. Прошу підтримати та проголосувати. За-323 Рішення прийнято. проект Постанови про недопущення зупинки функціонування госпіталів ветеранів війни під час впровадження другого етапу медичної реформи, (реєстраційний номер 3235). Прошу підтримати та проголосувати.

За-327 Рішення прийнято. Постанова прийнята. Шановні колеги, наступне питання – це проект Закону про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Королівства Данія щодо

Я не чую. Так я ж кажу, що є пропозиція розглянути ці питання, ми не встигнемо. Ми так або… Це ті питання, які не потребують обговорення. У нас залишилось з вами 4 хвилини. Реєстраційний номер 0035. Вибачте, 0039. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту закону про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Королівства Данії щодо загальних умов та процедур організації заходів та фінансових умов реалізації програми в Україні, (реєстраційний номер 0039).

Прошу підтримати та проголосувати За-334 Рішення прийнято. Шановні колеги, наступне питання – це 2234, про направлення суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Ставлю на голосування пропозицію про повернення суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення відповідальності за формування системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування (реєстраційний номер 2234). Прошу підтримати та проголосувати. За-305 Рішення прийнято. Я так розумію, 2064 – теж без обговорення можемо? Не буде... Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку виноградарства в Україні (реєстраційний номер 2064). Готові? Прошу підтримати та проголосувати.

Дякую, шановні колеги. Ранкове засідання Верховної Ради оголошую закритим. Дякую,